nego što dam reč narodnoj poslanici Nataši Jovanović, samo želim da vam prenesem da smo malopre razgovarali o dinamici našeg rada i da smo ipak zaključili da bi bilo korisno da da iskoristimo, onako kako je predviđeno u Poslovniku, četvrtak kao radni dan, tako da ćemo danas raditi po 1. tački dnevnog reda, sutra po 2. tački dnevnog reda, a u četvrtak nastavljamo poslanička pitanja i onda dan za glasanje, tako da imate u vidu kad je reč o planiranju vaših obaveza.Reč ima narodna poslanica Nataša Jovanović. Zahvaljujem, predsedniče Skupštine.Poštovane kolege narodni poslanici, danas govorimo o zajmu koji daje Banka za razvoj Saveta Evrope u iznosu od 20 miliona evra i veliko mi je zadovoljstvo što je upravo to iz oblasti infrastrukture u kulturi. S obzirom da je danas prva sednica i da je ovo 1. tačka dnevnog reda, drago mi je da počinjemo ovo prolećno zasedanje sa ovako lepom temom.Kao što znate, više kolega je prethodno pričalo u koju će svrhu da bude iskorišćen ovaj zajam. najvažnijih, po meni, jeste u stvari muzej koji će biti formiran na mestu gde je sadašnja stara železnička stanica. On će biti deo kompleksa na Savskom trgu pored spomenika Stefana Nemanje, koji je začetnik i postavio temelje srpske države, i to će predstavljati jedan kompleks i jednu jedinstvenu celinu.Kao što znate, narodu ne možete da odredite šta će on da voli ili da ne voli, tako da sam sigurna, s obzirom koliko ima građana da se okupljaju, da se fotografišu oko spomenika, da će isto toliko biti ljudi koji će posetiti taj istorijski muzej i da će to postati jedna od glavnih turističkih tačaka u Beogradu i po kome će Beograd biti prepoznatljiv kao grad. Između ostalog, postoje tu i drugi projekti, kolege su malo pričale o njima, ali ja ću pričati o nekim drugim stvarima.Dosta je kultura bila zapostavljena. Tako, na primer, Muzej savremene umetnosti preko 10 godina nije radio. Godine 2017. je tek pušten u rad, potpuno renoviran, potpuno obnovljen i na divnom parku tamo gde je Ušće postojala je ruinirana jedna zgrada koja nije služila ničemu. To je bio slučaj i sa Narodnim muzejom u epicentru grada, u samom centru Beograda, postojala je zgrada koja nije radila isto više od 10 godina i evo tek sada

što vidite, ne samo u Beogradu, nego i u drugim gradovima isto se obnavljaju infrastrukturni projekti u oblasti kulture.

Nikoli Koki Jankoviću, to je jedan od najznačajnijih vajara u drugoj polovini 20. veka. On je ostavio svoja dela svom gradu i onda na tom mestu je napravljen jedan legat, jedna impresivna zgrada koju sada koristi i Univerzitet u Kragujevcu i koristi za naučno-istraživački rad Srpska akademija nauka.Na ovaj način bih htela da kažem i koliko je to lepo kad se nešto svom gradu ostavi. U prošlosti, u istoriji znamo da je bilo mnogo bogatih, imućnih ljudi koji su upravo svom gradu, svojim sugrađanima ostavljali neke zadužbine. isto ta praksa nastavi, jer i sada imamo dosta imućnih ljudi, ali za razliku od onda koji narodu ne ostavljaju ama baš ništa.

Upravo SNS i Aleksandar Vučić vidi se da su ti koji ulažu u kulturu. Upravo ti ljudi koje pojedina kvazielita naziva da su sendvičari i da ne znaju šta je kultura. Vidimo u ovim konkretnim primerima da je apsolutno sve suprotno.Na primer, u Mladenovcu, odakle sam ja, Muzej grada je proradio sada 2018. godine, a prethodno je 10 godina bio zatvoren. Zamislite sada jedan grad koji uopšte nema muzej, niti ima gde da se te stvari skladište i stvarno je bila velika sramota, ali smo uspeli posle velikog truda, rada i zalaganja da se 2018. godine otvori muzej. Takođe, u našoj opštini postoji u mestu Crkvine najstariji spomenik na teritoriji Srbije koji je obnovio bio prvo kralj Milan Obrenović, pa posle u vreme vladavine Aleksandra Vučića, a to je u stvari spomenik despotu Stefanu Lazareviću i mesto gde je on poginuo. Takvih primera ima mnogo širom Srbije i uglavnom su moje kolege pričale o kraju gde oni žive i koji oni najbolje i poznaju. Znači, prepuni smo kulturnih i istorijskih objekata koji su ruinirani i mi polako sada jedan po jedan obnavljamo. Zbog toga mislim da baš ova prva sednica i ova prva tačka jako je lepo što govorimo upravo o infrastrukturi u kulturi.Za sledeću, na primer, godinu već se planira biblioteka u Mladenovcu koja je isto bila u jednom zapuštenom stanju, a već godinama se pričalo o tome, ali opet kažem, u vreme upravo ove vlasti dolazi do obnove i biblioteke.Nešto bih napomenula, pa, žao mi je što tu nije i ministarka kulture, Maja Gojković, jer sigurno bi shvatila značaj ovoga o čemu govorim, a to je da bih ja volela takođe u našem kraju, a mislim da bi to izuzetno ekonomski i turistički bilo jako dobro za naš grad, a to je stvaranje legata, Vizitorskog centra ili obnavljanje, da kažem, rodne kuće Bate Živojinovića.Bata Živojinović znamo da je glumačka glumačka legenda i naša je, zaista, sreća i prednost zato što se njegova rodna kuća nalazi upravo u našoj opštini. Dugo se već priča o tome, te hoće da bude na ovaj način ili onaj, međutim, mislim da je dosta vremena prošlo i da bi trebalo ta realizacija da bude što pre. zaboravimo, ne samo da je bio poznat ovde, mnoge nagrade je primio na međunarodnim festivalima u zemlji, u inostranstvu, ali je neverovatna njegova popularnost u stvari u Kini. Ko god je bio u Kini on može da vidi kolika je bila njegova popularnost i da 80.000 Kineza nosi ime Valter. Ovo sve pričam sa ekonomskog stanovišta i turističkog, koji bi nam mnogo značio kada sve proradi i kada ljudi počnu da se kreću po svetu, da turistički može Mladenovac mnogo da prosperira od njihovih turista.Tako da vidimo da se obnavljaju centri za kulturu, muzeji, pozorišta i ono što je veoma važno, sada se mnogo radi na očuvanju samog nacionalnog identiteta, koji, čini mi se, ovih godina nekako da je bio zapostavljen i pomalo izgubljen. Da radimo na očuvanju naše tradicije i, u stvari, da radimo na tome da se naša istorija ne zaboravi i da učimo na našim greškama. Ako ne znaš, u stvari, ko si, ti u stvari ne znaš ni put gde ćeš da ideš, ni kuda će da bude budućnost tvoje porodice i tvojih potomaka.Samim tim, tradicija i kultura je, veoma važno je da imamo kontinuitet gde ćemo da povezujemo danas i ono što je bilo juče i sa onim što će doći. To je, u stvari, vizija, snaga i kvalitet da stvoriš nešto dobro u vremenu u kome živiš i koje dolazi.Potpuno sam sigurna da naša ministarka kulture Maja Gojković ima dovoljno znanja, ima dovoljno iskustva i da će da iskoristi upravo to vreme na ovoj poziciji, da će da uradi nešto vrlo korisno, vrlo značajno što će ostati ne samo nama, nego i generacijama koje dolaze. Zahvaljujem. **Ivica Dačić** Hvala.Reč ima narodni poslanik Tomislav Janković. Zahvaljujem predsedniče.Uvaženi ministre sa saradnicima, dame i gospodo narodni poslanici, „Kultura je zbir svih vidova umetnosti, ljubavi i misli koje već vekovima omogućavaju čoveku da se oseća slobodnijim“, reči su francuskog pisca Andrea Monroa, koji opisuje kulturu kao nevidljivu vezu koja spaja ljude. Kultura utiče na naše opažanje, oblikuje naše misli i ponašanje, utiče na ličnost, utiče na poslovni svet, a po nekim verovanjima utiče i na zdravlje ljudi, pa čak i način kako da se ljudi leče.Mi kao država i kao narod imamo bogato kulturno istorijsko nasleđe koje se stvara kroz vekove i iz godine u godinu, iz decenije u deceniju se uvećava. Postavlja se jedno obično, osnovno pitanje, da li smo dovoljno odgovorni prema ovom važnom segmentu godina, usled ratova, sankcija, hiperinflacija, nismo bili u mogućnosti da više ulažemo u kulturu i kako to obično biva kultura se pomera na marginu svakodnevnog života. 2000. na vlast dolaze oni koji nisu imali sluha, ali ni želje da ulažu u ovu oblast. Njihov dolazak je obeležilo paljenje Doma Narodna skupštine kada je pokradeno i uništeno više umetničkih dela i eksponata.Nije ni čudno što je Narodni muzej u Beogradu kao najstarija muzejska ustanova u Srbiji, a ja ću vas podsetiti da je otvoren 1844. godine, od 2003. godine nije imao stalnu postavku. Posle 10 godina, 2013. godine u jednom delu objekta otvorena je izložba povodom 900 godina od rođenja Stefana Nemanje. Potom je izvršeno renoviranje muzeja i on od Vidovdana 2018. godine ponovo otvara vrata za sve svoje posetioce.Drugi primer, primer Muzeja savremene umetnosti koji još od 1900. godine, pa do danas proučava, publikuje, čuva jugoslovensku i srpsku umetnost. Ovaj muzej je zatvoren 2007. godine. Zahvaljujući pre svega inicijativi Aleksandra Vučića, koji je tada bio predsednik Vlade Republike Srbije kreće obnova i muzej ponovo počinje sa radom 20. oktobra 2017. godine.Ova dva primera su najbolji dokazi kako se dosovska vlast odnosila prema kulturnoj baštini naše zemlje i svemu onome što se kroz vekove stvaralo. Danas Srbiju vode ljudi koji su posvećeni, koji su marljivi, koji su odgovorni i žele da daju svoj doprinos na svim poljima, posebno u oblasti kulture, jer sam predsednik Aleksandar Vučić je više puta inicirao koji su to značajni projekti koje moramo da ulažemo i svojim radom i svojim zalaganjem svoj Kabinet i ljude koji ga podržavaju obezbeđivao određena sredstva koja su neophodna da se kako kako ustanovi za oblasti kulture, ali čitavo kulturno-umetničko blago zaštite i da se prezentuju drugim ljudima.Naravno, želim da pohvalim i ministarku Maju Gojković koja je na početku svog mandata pokazala veliku želju, veliku energiju i veliku posvećenost da se bavi svim problemima koji su nastali u ovoj oblasti.Glavni ciljevi ovog projekta zajma su pre svega renoviranje, obnavljanje i proširivanje ustanova kulture. To su muzeji, pozorišta, kulturni centri, kao i sve ostale ustanove. Akcenat se stavlja na renoviranje i unapređenje stanja postojećih zgrada kako bi se povećala pristupnost tim zgradama kako starim licima ali i invalidima. Vodi se računa o energetskoj efikasnosti, što je vrlo značajno.Ima i više primera, pozitivnih primera prakse koji se odnose na region i grad iz koga ja dolazim, a to je region Srema i grad Sremska Mitrovica. Pre dve godine izvršena je energetska sanacija u muzičkoj školi u Rumi, objekat je prešao iz jednog razreda energetskog, iz F razreda u energetski razred C. To je prvi objekat na prostoru Srema koji je dobio energetski pasoš i tako je izvršena dobra energetska ali i zvučna izolacija. Na ovaj način se štedi pre svega energija, ali stvaraju se bolji uslovi za rad kako učenika ali i nastavnika u ovoj školi.Naravno, ne mogu a da ne pomenem i grad Sremska Mitrovica, grad iz koga dolazim. Grad koji ima jako veliko kulturno i istorijsko nasleđe, grad koji je bio prestonica rimske imperije. Grad koji ima dve zgrade muzeja, ima veliku carsku palatu, to je jedan objekat od 2570 metara kvadratnih pod krovom iz 4. veka. Imamo više festivala, mi smo grad turizma. Imamo trg koji je zaista jedan odličan lokalitet gde se okupljaju Mitrovčani, gde se izvode određene muzičko-scenske predstave i određeni festivali. Nije čudo što je Mitrovica 2018. godine bila prva prateća turistička destinacija u Evropi.Kada već govorimo o turizmu ne mogu da pomenem podatke koji su dali svoj pečat, a vezani su za 2019. godinu kada je u našoj zemlji

hiljada domaći gosti. To je po prvi put da se na prostoru Srbije broj stranih gostiju premašio broj domaćih gostiju. Premašena je cifra od deset miliona noćenja, deset miliona 73 hiljade što je porast od osma procenata, u odnosu na 2018. godinu. Najveći broj noćenja je ostvaren upravo ovde u Beogradu.Zašto ovo govorim? Govorim iz razloga što imamo preveliki potencijal u turizmu i kada se sve ovo reši vezano za kovid pandemiju, kada se vratimo na one stare dane, možemo da računamo na povećanje broja gostiju kako domaćih tako i stranih, a samim tim i povećanje prihoda.Kada govorimo o ovom zajmu, napomenuću samo najznačajnije objekte gde će se uložiti sredstva, Narodno pozorište u Beogradu, Muzej Jugoslavije u Beogradu, obnova pozorišta u Nišu, Umetnički paviljon „Cvijeta Zuzorić“, obnova i pretvaranje stare železničke stanice u muzej, kao i izgradnja galerije umetnosti na Kosančićevom vencu i rekonstrukcija Kulturnog centra u Pirotu.Kada govorimo o Narodnom pozorištu u Beogradu, treba da znamo da je to zgrada iz 1869. godine, ona je izgrađena dobrotvornim prilozima, kao što je rekla moja uvažena koleginica Nataša u prethodnom periodu, odnosno vekovima iza nas postojali su odgovorni ljudi koji su svojim doprinosom, svojim radom i svojim novcima ulagali u kulturu, odnosno u objekte koji su značili za kulturu. Što se tiče Narodnog pozorišta ono je nastalo pre svega prilozima koje je dao knez Aleksandar Karađorđević koji je priložio u tom trenutku 1000 dukata, Miša Anastasijević 500 dukata, a Vlada Kneževine Srbije je poklonila zemljište i novčani iznos od 2000 dukata.Najznačajnija rekonstrukcija ovog objekta su bile već davne 1922. godine i 1989. godine, kroz ovaj projekat mi ćemo obnoviti enterijere, istočnu fasadu i obnoviti scenu Narodnog pozorišta u Beogradu. Muzeje Jugoslavije u Beogradu je jedna velika značajna institucija koja čuva i prezentuje kulturnu baštinu bivše nam države, poseduje bogate zbirke kao što su zbirke primenjene umetnosti, zbirke štafeta, etnološka zbirka, likovna zbirka, ali i arheološka zbirka.Kada govorimo o Nišu treba da znamo da je jedan grad koji je imao pozorište još u IV veku, a da su prvi pozorišni događaji zabeleženi davne 1883. godine. Sama zgrada pozorišta u Nišu je iz 1939. godine, a rekonstrukcije su bile, takođe, davne 1967. i 2002. godine. Kroz ovaj projekat se predviđa obnova čitave zgrade i izgradnja male scene.Umetnički paviljon „Cvijeta Zuzorić“ izgrađen je 1928. godine, na Kalemegdanu. Na predlog Branislava Nušića organizovan je dobrotvorni bal, a priloge su dali bogati pojedinci, Đorđe Vajfert, Luka Ćelović, Mihailo Pupin, kralj Aleksandar Karađorđević.Ovoj akciji su se pridružili Narodna banka, Jadransko - podunavska banka i Viner bank ferajn. Poslednja rekonstrukcija, takođe je bila davno, 1975. godine.Što se tiče Železničke stanice znamo da je to jedno monumentalno zdanje iz 1885. godine. Ima status spomenika kulture od velikog značaja za našu zemlju. Rađeno je po uzoru na železničke stanice velikih evropskih zemalja i predstavlja svedočanstvo jednog tehničkog razvoja Srbije u 19. veku. Ona je bila u primarnoj funkciji do 1. jula 2018. godine, a sada je u planu da zgrada postane muzej nastanka srpske države. Zajedno sa spomenikom Stefana Nemanje krasi Savski trg i predstavlja veliko atrakciju za turiste koji dolaze u našu prestonicu.Naravno, i ovu aktivnog i samo podizanje spomenika je najviše doprineo angažman predsednika Aleksandra Vučića, ali i finansije kroz budžet Republike Srbije, da možemo da obezbedimo sredstva, da izgradimo spomenik i da se na ovaj način odužimo velikom vladaru.Što se tiče Kulturnog centra u Pirotu izgrađen je 1986. godine, i on nije u skorije vreme imao značajnu rekonstrukciju i ulaganja.Šta nam sve govore ovi podaci? Da imamo izuzetno stare objekte, da nije vršena redovna sanacija tih objekata i da oni prosto vape za sanacijom, za ulaganjem.Sa druge strane, moramo biti ponosni na naše slavne pretke koji su ličnim primerom pomagali izgradnju ovakvih objekata, dali nemerljiv doprinos u stvaranju i čuvanju kulturne baštine.Kroz ovakav projekat i kroz ovakve aktivnosti mi vraćamo deo duga njima, kako njima koji su bili neimari, ali i onima koji su stvarali umetnička dela i ostavljali da mi danas uživamo u njima.Na kraju, svoj ću govor završiti citiranjem velikog Ive Andrića „Kultura nije samo ono što čitamo, što pišemo, što slikamo, što zidamo, nego kultura je i pogled i osmeh i ponašanje i gestikulacija i govor. Nesumnjivo da je ona u nama, jer se primećuje način kad nekome kažemo zdravo,

Hvala, predsedavajući.Poštovani ministre, dame i gospodo narodni poslanici.Kultura je temelj naše budućnosti. Zbog toga je predsednik Aleksandar Vučić kada je govorio o planu „Srbija 2025“ istakao značaj ove teme i rekao da ćemo značajna sredstva, preko 300 miliona evra uložiti u kulturu i novu koncertnu dvoranu.Naš je plan da do 2025. godine imamo nove muzeje, arheološka nalazišta, spomenike, galerije, biblioteke, nove kulturne centre.Rukovodstvo koje sprovodi program Srpske napredne stranke želi da svojoj deci obezbedi što kvalitetnije kulturne sadržaje. Upravo je ova Vlada prepoznala veliki značaj kulture i kulturnog nasleđa i njihov potencijal za razvoj naše zemlje usvojila niz dokumenata koji će uspeti da pozicioniraju Srbiju na što bolje mesto na kulturnoj mapi sveta i Evrope.Ponosni Evrope.Ponosni smo na činjenicu da smo prva Vlada koja je od međunarodnih finansijskih institucija, u ovom slučaju Razvojna banka Saveta Evrope dogovorila projekat u visini od 20 miliona evra za unapređenje infrastrukturnih projekata u oblasti kulture.Kada je poštovana gospođa Gojković govorila o prvih 100 dana rada Vlade Republike Srbije, između ostalog, ona je napomenula da su strateški projekti u periodu od 2021. do 2025. godine dostizanje budžeta za kulturu od 1%, očuvanje istorijskog i kulturnog nasleđa, bavljenje kulturnom diplomatijom, ali i otvaranje kulturnih centara u regionu, pre svega u Skoplju, Podgorici, Zagrebu, Ljubljani, ali i u Moskvi.Kada Moskvi.Kada govorimo o regionu, moram da istaknem da danas imamo snažnu podršku Srbije kroz posetu predsednika Aleksandra Vučića susednoj BiH.Upravo ova situacija sa Kovidom 19, sa nabavkom vakcina, pokazala je koliko je Srbija snažna. Ono što neku državu čini uspešnom u vremenu u kome se ceo svet nalazi preko godinu dana jeste kako je uspela da sačuva i da ojača svoj zdravstveni sistem, koliko je uspela vakcina da nabavi i da sačuva svoju ekonomiju.Srbija je među najuspešnijim zemljama u Evropi i svetu što se tiče vakcinacije, zahvaljujući isključivo predsedniku Aleksandru Vučiću i Vladi Republike Srbije. Pokazali smo veliku solidarnost prema susedima.Naša ekonomija je imala najmanji pad. Mi nismo zaustavili ni jedan strateški projekat. Naprotiv započeli smo i nove.Srbija se danas na međunarodnoj sceni poštuje više nego ikada. Ovo je jako važno jer međunarodna reputacija koju naš predsednik ima je nacionalno dobro. Građani prepoznaju ko radi, ko se bori za njih i ko pravi rezultate, a deo ovih koji se predstavljaju kao opozicija u Srbiji, oni nemaju ništa da ponude, izmišljaju afere, tu su da uništavaju, da manipulišu i da iznose laži.Znamo svi već, ujedinjeni su samo na Đilasovim medijima. Promovišu teorije zavere i te zavere koje iznose iz dana u danu sve gore i gore, upravo na tim njihovim medijima. U njihovo vreme Srbija je bila na rubu propasti. Imali su svoju šansu i jasno građani kažu da oni ne zaslužuju ponovo da je dobiju.Oni već sada pričaju o bojkotu i žele da naštete ugledu Srbije u svetu. Kao što je predsednik Republike pre nekoliko dana rekao – kakvi su to razgovori, ako vam neko preti da će ukoliko ne ispoštujete njihove zahteve izaći na ulicu, praviti nerede, rušiti institucije. Dakle, u tom smislu su oni, takođe ujedinjeni.Dobra većina njih je ujedinjena na još jednom mestu, to je na platnom spisku kod Dragana Đilasa. To su neki kao što su nekadašnji šef BIA-e, državni sekretar u Ministarstvu finansija, direktor Agencije za javne nabavke, pa tako u Đilasovoj kompaniji „Multikomu“ rade, evo, neki od njih su Ljuban Panić, on je bio predsednik Izvršnog odbora Demokratske stranke, ali je sada u Stranci sloboda i pravde postavljen za generalnog sekretara, Saša Vukadinović, bivši direktor BIA-e, dalje, Dušan Nikezić, bivši državni sekretar u Ministarstvu finansija, Aleksandar Bjelić, blizak Đilasov saradnik za vreme dok je on bio gradonačelnik gradonačelnik Beograda, Tatjana Pašić, pomoćnica gradonačelnika Beograda, Dragana Đilasa, Branko Janković, direktor Agencije za javne nabavke i Marinika Tepić, ne znamo više ni uz koju informaciju da je uvežemo.Dakle, svi oni na čelu sa Đilasom, deluju kao jedna interesno poslovna politička zajednica. „Multikom“ je bogata kompanija i Đilas može finansijski da obezbedi političke protivnike. To je klasična razmena dobara. Vrlo se dobro zna šta je ko od njih radio dok su bili na vlasti, a ovo je, verovatno, nagrada za političku lojalnost kroz rad u njegovoj firmi.Da se razumemo, nije sporno, može svako da zaposli u privatnu firmu koga želi, ali, da kažemo, da kažemo, u javnosti izaziva legitimne sumnje da platama možda nagrađuje ih za njihovo ćutanje ili da platama nagrađuje njihov pokušaj današnjeg političkog delovanja.Zahvaljujem.

predsedniče Narodne skupštine, uvaženo rukovodstvo Narodne skupštine, uvaženi ministre Udovičiću sa saradnicama, dame i gospodo narodni poslanici, drage građanke i građani Srbije.Na današnjoj sednici Narodne skupštine Republike Srbije govorimo o Predlogu zakona o potvrđivanju Okvirnog sporazuma o zajmu između Banke za razvoj i Saveta Evrope i Vlade Republike Srbije, u iznosu od 20 miliona evra, kada je u pitanju projekat infrastruktura u kulturi.Ovaj projekat infrastruktura u kulturi je jako značajan za našu zemlju. Želeo bih da naglasim da ukupna vrednost ovog Sporazuma nije isključivo 20 miliona evra, već

ulaže novac u kulturu, za razliku od onih, prisetimo se samo kako su pripadnici bivšeg žutog režima, kako oni nama spočitavaju da je nama, recimo, kultura zadnja rupa na svirali.Prisetimo se samo kako su oni upravljali tim novcem, šta su oni postigli kada je u pitanju kultura. Da li su bili takvi milionski iznosi kada je ulaganje u kulturu? Ništa. Bili su neki simbolični projekti i to je to. Mi smo ti koji ulažemo u kulturu, u istoriju i poznavanje naše tradicije, to je jako bitno.Kada govorimo o ovom projektu - Infrastruktura u kulturi, glavni ciljevi ovog projekta obuhvataju renoviranje, obnavljanje i proširenje kapaciteta već postojećih institucija, ustanova i zavoda kulture u našoj zemlji, naročito u Beogradu, sa ciljem da se poveća njihova energetska efikasnost, što je jedan dobar pomak kada su u pitanju naše evropske integracije. Prisetimo se samo već potpisanih sporazuma sa "KfW bankom".Takođe, postoje drugi ciljevi, naravno, a to je povećanje, pre svega, prihoda tih ustanova kulture, tih zavoda i tih institucija od naplate karata, naplate raznih predmeta koji će se tu prodavati. Takođe, poboljšaće se rad tih ustanova, ali će se i povećati broj posetilaca, što je jako značajno.Kada govorimo o toj okvirnoj listi institucija koje su obuhvaćene ovim velikim projektom - Infrastrukture u kulturi, navešću sledeće podprojekte. To su svakako, naravno, pozorišta u Beogradu, odnosno radovi na obnovi održavanju enterijera, obnova istočne fasade koja gleda na Francusku ulicu. Scena izvođačkih umetnosti takođe će biti rekonstruisana. Muzej Jugoslavije u Beogradu je jedan od tih podprojekata. Narodno pozorište u Nišu, obnova zgrade i izgradnja mala scene, obnova Umetničkog paviljona "Cvijeta Zuzorić" na Kalemegdanu, digitalizacija 11 centara kulture u celoj Srbiji, obnova i pretvaranje stare Železničke stanice na Savskom Trgu u muzej. Ranija ložionica stare železničke stanice u Beogradu će biti obnovljena.

korisnici ovog projekta - Infrastruktura u kulturi su, pre svega, građani Beograda, negde oko dva miliona ljudi, kao i oko hiljadu ljudi koji su zaposleni u tim ustanovama i zavodima kulture.Naravno, ciljna grupa, odnosno indirektni korisnici, kada govorimo o njima, možemo govoriti o čitavoj Srbiji, odnosno o svim građanima Republike Srbije, kao i, naravno, o našoj dijaspori, što će dalje doprineti razvoju kulturnog turizma u našoj zemlji.Ovaj projekat je značajan ne samo što će država imati tu finansijsku dobit. Znači, nije samo taj finansijski momenat bitan, već je bitno i to što mi ulažemo u kulturu, ulažemo u našu istoriju, ulažemo u tradiciju, upoznavanje naše istorije, a to je najvažnije. To znači da će naši mladi ljudi moći da posete te muzeje, da pogledaju sve te eksponate koji će se nalaziti u tim muzejima i na taj način ćemo uložiti ne samo upoznavanje istorije i kulture našeg naroda, nego na taj način mi ulažemo u našu budućnost,

obzirom da sam govorio o tim nekim budućim projektima, odnosno podprojektima u okviru velikog projekta - Infrastruktura u kulturi, želeo bih da se osvrnem na neke ključne institucije ili spomenike kulture koje smo mi rekonstruisali ili izgradili, a koji predstavljaju uspeh naše politike.Dame i gospodo, pogledajte samo kako je nekada izgledao naš Narodni muzej,

želeo bih sada da vas upoznam sa dva možda i najznačajnija spomenika kulture u našoj zemlji koja se nalaze u Beogradu, a to su svakako spomenik rodonačelniku naše najveće, najslavnije dinastije Nemanjića, Stefanu Nemanji na Savskom trgu. Naravno, tu je i stara železnička stanica, koja će postati muzej. Pogledajte kako velelepno izgleda ovaj

Pogledajte Hrista Pantokratora, Bogorodicu i heruvime koji su predstavljeni u ovom velelepnom izdanju.Sve ovo je zahvaljujući našem predsedniku Aleksandru Vučiću. Da nije bilo njega, ovo nikada ne bi bilo dovršeno.Takođe, kada govorimo o kulturi, moramo imati na umu da su i filmovi bitni elementi kulture.Spomenuo bih dva jako značajna filma koji su nedavno napravljeni, a to su svakako filmovi „Zaspanka za vojnike“ i „Kralj Petar I“ koji govore o našoj slavnoj armiji, o našim vojničkim, junačkim podvizima u velikom ratu, a govorio bih o još jednom jako bitnom filmu, možda i najvažnijem, a to je film „Dara iz Jasenovca“. To je film istine, film koji govori o stradanju srpskog, romskog i jevrejskog naroda u ustaškoj NDH, film koji verno prikazuje torturu, muke kroz koje je naš narod prolazio tamo, koji pokazuje naše najveće stratište u istoriji. Više od 75 godina je prošlo od kraja Drugog svetskog rata i niko se nije libio da napravi ovakav film.Razni film.Razni komunistički ideolozi i političari, kao i oni posle njih, oni političari, navodno, pripadnici nekakve demokratske i liberalne političke provenijencije nisu bili kadri da makar simbolički prikažu stradanje našeg naroda.Zahvaljujući predsedniku Aleksandru Vučiću snimljen je film o našim postradalim mučenicima i prikazana je tortura kroz koju je naš narod svakodnevno prolazio.Ja smatram da ovaj film, iako je jako težak za gledanje, mora postati sastavni deo školskih programa u Republici Srbiji, smatram da ovaj film mora da predstavlja zaveštanje našoj deci, našim mladima da nikada ne zaborave ove zločine i da se ti zločini nikada više ne ponove.Kada govorimo o kulturi, po prvi put, inicijativa predsednika Aleksandra Vučića, naši domaći autori će pisati i naše domaće izdavačke kuće će štampati srpske udžbenike, udžbenike iz srpskog jezika i književnosti, iz istorije i geografije. To je još jedan jako bitan projekat kada je kultura u pitanju, naša istorija i naša tradicija.Kultura je dosta širok pojam i kao neko ko je imao ocenu 10 iz predmeta Teorija kulture na Fakultetu političkih nauka, moram da naglasim da kultura ne podrazumeva samo književnost, muziku, film, istoriju, etnologiju, antropologiju, ustanove kulture, institucije, zavode kulture, već kultura kao širok pojam podrazumeva i ono što se nekada zvalo etikecija, što se danas naziva bonton, odnosno lepo, pristojno ponašanje, kulturno, pristojno ophođenje prema drugim ljudima.Dame i gospodo, danas imamo primer brojnih pripadnika bivšeg žutog režima kako se ne treba ponašati u društvu. Oni ne prezaju ni od čega. Oni napadaju naše porodice, a to je svakom čoveku najsvetije – porodica. Oni napadaju naše institucije, oni vređaju svakoga. Oni konstanto, svaki dan, uporno napadaju, vređaju decu predsednika Aleksandra Vučića, njegovog brata, njegove roditelje.Dame i gospodo, ta gospođa Marinka Živku Čobanu Tepić, gospodin Đilas, gospodin Obradović, gospodin Tadić, gospodin Jeremić, gospodin Aleksić, dame i gospodo, oni nikada neće biti budućnost naše zemlje i oni moraju da završe u političkoj prošlosti. Živela Srbija! ima narodna poslanica Ana Miljanić.Samo, pre nego što vam dam reč, želim samo u jednoj rečenici da kažem da sam pročitao saopštenje Đilasove stranke, ne znam kako se zove, koja optužuje i Nebojšu Bakareca i mene da je, da je, u stvari, njegovim govorom, govorom gospodina Bakareca prećeno ubistvom, da je to jezik mržnje, itd.Gospodin Nebojša Bakarec, da li se neko slagao sa njim, kad je reč o sadržaju, nije uputio nikakve pretnje, ni fizičke, niti političke, bilo kome, pa ni pomenutoj gospodi.To, sa druge strane, ne znači da mi svakoga dana nismo suočeni sa jezikom mržnje, pominjanjem i porodica i dece različitih političkih funkcionera koji se nalaze izgleda na strani na kojoj je moguće da se govori jezikom mržnje.To sam želeo da kažem zbog toga što ljudi možda nisu slušali šta je rečeno, a iz natpisa koji se sada pojavljuju, kažu da je Bakarec pretio smrću, da opoziciju treba pobiti, citiram, kako su naveli, kao u Rusiji.Znači, Rusiji.Znači, želim da kažem da je to netačno. Da je to zaista tako bilo, svakako da mi ne bi dopustili, niti bi gospodin Bakarec, ja mislim, takve stvari izgovarao.Nisam tu da sudim šta će koji poslanik da kaže. Mi govorimo samo o Kodeksu koji smo usvojili, gde je zabranjena upotreba određenih izraza i ponašanja prema drugim licima.Naravno, nažalost, taj Kodeks izgleda svako da li se primenjuje u Skupštini, a „lov na veštice“, pod znakom navoda, je izgleda osnovni moto i način političkog ponašanja tih političkih stranaka koje daju ovakva saopštenja.Izvinjavam se što sam to rekao, ali mislim da je to veoma važno da se čuje i u televizijskom

vam.)Poštovani ministre, dame i gospodo narodni poslanici, na današnjem dnevnom redu je izuzetno značajna tačka za razvoj kulture Republike Srbije, odnosno podizanje infrastrukturnih prilika u ovoj značajnoj oblasti za razvoj našeg društva.Predlog društva.Predlog zakona o potvrđivanju Okvirnog sporazuma o zajmu između Republike Srbije i Banke za razvoj Saveta Evrope predstavlja sprovođenje jednog od prioriteta programa naše Vlade koji je ovde pred nama iznela premijerka Ana Brnabić.

Mi kao narodni poslanici imamo zadatak da donesemo odluku o zaduživanju Republike Srbije putem uzimanja dugoročnih kredita, kao i da potvrdimo Okvirni sporazum o zajmu kao međunarodni ugovor.Zakonom ugovor.Zakonom o budžetu Republike Srbije za 2020. i 2021. godinu odobreno je zaduživanje kod Banke za razvoj Saveta Evrope za sprovođenje projekta modernizacije infrastrukture u kulturi u iznosu od 20 miliona evra.Koliko je država ozbiljna u nameri da se stanje u kulturi podigne na zasluženi nivo, pokazuje činjenica da će pored ovog zajma od 20 miliona evra za ove namene iz budžeta Republike Srbije biti opredeljeno dodatnih 10 miliona evra.Poštovani građani, ima puno projekata koji će biti realizovani uz pomoć ovog zajma, a neki od njih su: Narodno pozorište u Beogradu, Muzej Jugoslavije u Beogradu, Narodno pozorište u Nišu, obnova i pretvaranje stare Železničke stanice u muzej, Kulturni centar u Pirotu. Lista ovih projekata je okvirna, a procenjeni iznos za realizaciju iznosi upravo ovih 30 miliona evra.Od kada je poštovana gospođa Maja Gojković došla na čelo Ministarstva kulture primećuje se izuzetno povećana aktivnost samog Ministarstva i posvećenost da se ispuni zacrtani cilj iz programa Vlade.Ovim projektom je predviđeno da se sprovedu brojne aktivnosti na renoviranju, obnavljanju, proširenju ustanova kulture, uključujući muzeje, pozorišta, kulturne centre i slične ustanove. Ministarstvo kulture svoju predanost navedenim aktivnostima iskazuje i kroz razne druge projekte koji su sačinjeni tako da daju kompletan prikaz stanja u kulturi u jedinicama lokalne samouprave.Imam sreću da je moj grad Požarevac rodno mesto jedne od najvećih srpskih slikarki svih vremena Milene Pavlović Barili i naša obaveza je da čuvamo i negujemo njen lik i delo. Zbog toga smo veoma ponosni.Prilikom nedavne posete Galeriji Milene Pavlović Barili u Požarevcu, ministarka Gojković je rekla da ona zaslužuje poštovanje i brigu čitave države, odnosno adekvatan nacionalni tretman.Kako je grad Požarevac sa Fondacijom Milene Pavlović Barili radio na dobijanju projektno-tehničkog rešenja za rekonstrukciju postojećeg galerijskog prostora i dogradnju novog,

gde bi se, između ostalog, napravio prostor za naše najmlađe sugrađane, odnosno za formiranje škole crtanja. U poslednjoj fazi bi se sanirao i adaptirao deo porodične kuće koji je pod zaštitom države i koji će biti memorijalni prostor u kome će biti izloženi eksponati koji se nalaze u legatu Fondacije Milene Pavlović Barili.Sigurna Barili.Sigurna sam da će realizacijom ovog projekta Požarevac dodatno osnažiti svoje mesto na kulturnoj mapi Srbije.Na kraju, o značaju navedenih ulaganja i njihovom društvenom uticaju suvišno je polemisati. Ono što bih sa ovog mesta posebno apostrofirala je činjenica da naša zemlja predvođena predsednikom Aleksandrom Vučićem i Vladom Republike Srbije, na čijem je čelu Ana Brnabić, planski prilazi razvoju svake oblasti, a to nas dovodi do toga da se o Srbiji i rezultatima koje postiže na svim frontovima širi pozitivna priča kako u regionu, tako u Evropi i svetu.Za sam kraj, uverena sam da će implementacija ovog projekta, u sinergiji sa realizacijom programa „Srbija 2025“, koji se odnosi na deo Srbije iz kog dolazim, a to je izgradnja brze saobraćajnice od autoputa Beograd-Niš, pa do Golupca, a preko Požarevca i Velikog Gradišta, omogućiti dodatni razvoj kulturoloških i turističkih prilika i to će doprineti da postanemo konkurentniji i privlačniji kako za domaće, tako i za strane investitore.Sve to ima za cilj podizanje standarda sa jedne i ništa manje bitno, sprečavanje odliva naših sugrađana iz ovog dela zemlje, sa druge strane.Završiću ovo izlaganje rečima gospodina Gage Antonijevića, kome čestitam na izvanrednom filmu. Citiram: „Neki nisu smeli, drugi nisu mogli, a Vučić je mogao i smeo“. Završen citat.Aleksandar Vučić i SNS grade i rade za Srbiju, čuvamo kulturu, istoriju, tradiciju, te ću sa velikim zadovoljstvom, kao i kolege iz moje poslaničke grupe, u danu za glasanje podržati predlog navedenog zakona. Zahvaljujem.

Zahvaljujem, uvaženi gospodine potpredsedniče Orliću.Poštovani ministre, uvaženi narodni poslanici, građani Srbije, ja moram da kažem, pre svega, da da apsolutno podržavam ovu inicijativu kada govorimo o infrastrukturi u kulturi. Moram da kažem da nisam iznenađen ovom pozitivnom činjenicom, jer ovo je samo kontinuitet kvalitetnog odnosa prema kulturi koji je već uspostavio predsednik Vučić dok je bio šef Vlade i koji je do dan danas nastavila i Ana i Ana Brnabić i, naravno, konkretnije i Maja Gojković, koja zaista radi izvrstan posao na tom polju.U tom smislu, imajući u vidu koliko je toga urađeno, da bi stekli utisak šta će se tek uspešno izvršiti na tom polju, najbolje bi bilo da donekle prikažem šta je upravo do sada učinjeno u čitavoj Srbiji, naglasiću, zato što to ima poseban značaj zašto, upravo zbog toga što smo nekako ranije imali utisak da je samo bitna kultura u krugu dvojke, gde je počinjala i gde se završavala apsolutna kulturna akcija bivšeg režima, otprilike na mestima gde oni piju kafu na Dorćolu.Prema tome, želim da prikažem i, sad imajte na umu da ovde ima toliko toga, prikazaću samo deo šta je šta je sve urađeno. Imamo u Rumenki Dom kulture koji je rekonstruisan, zatim Galeriju Matice srpske u Novom Sadu, Muzej Jovana Cvijića u Beogradu, u Vranju pozorište koje je obnovljeno, pozorište u Užicu koje je takođe rekonstruisano, Pavlovića kuća u Čačku i još mnogo,

želim da imam nekakav objektivan stav po ovom pitanju. Kao što sam rekao, do sada smo imali neku vrstu utiska da bivši režim stalno govori o svojim rezultatima u kulturi, najglasniji su po tom pitanju, uvek su se na neki način samoproklamovali, kao kao ta tzv. intelektualna elita, etiketirajući sve građane koji ih ne podržavaju kao neobrazovane, glupe, krezube. Svi se sećamo tih strašnih uvreda. U tom smislu etiketirali su veliki broj građana zato što je ne znam ko njih više uopšte podržava.Želim zaista da budem fer i želim da prikažem neke od njihovih kulturnih dela, jedna od mnogih… Mislim Mislim da, takođe, nemam vremena i da su poslanici u bivšem mandatu i gospodin Martinović i Orlić bili svedoci njihovih izliva kulture. Recimo, prisetimo se Boška Obradovića koji vrišti na zaposlene u RIK-u, verovatno je bio nezadovoljan rezultatom. Ovo je jedan primer kulturnog čoveka, zato sam ga i pokazao, i to vam dođe kao neka vrsta opozicione varijante Munkovog vriska.Takođe, vriska.Takođe, nemojmo da zaboravimo i paljenje knjiga u Knez Mihailovoj, definitivno širenje kulture. Dobro, doduše, ne možda srpske, možda nacional-socijalističke ili fašističke, ali ni manje ni više, širenje kulture.Takođe, nemamo dovoljno slika, ali svi se dobro sećamo kako su njihovi prethodnici iz DOS-a iznosili umetnička dela iz Narodne skupštine prodavajući ih po pijacama. Mnoga su nestala i time zahvaljujem

kakve kulturne manifestacije podržavaju. Setimo se predstave gde glumci stoje na zastavi Srbije. Ovo je za njih bila jedna idealna predstava, primer kako kultura treba da izgleda u Srbiji, dok je film „Dara iz Jasenovca“ jedan loš, neozbiljan film, ali je zato gaženje po srpskoj zastavi jedna sjajna inicijativa.Zaista ne znam, kakvu oni sliku žele da ostave o sebi. Svestan sam, a smatram da su i građani svesni da su tu sliku dobro uvideli, da su imajući u vidu tu sliku i glasali na prethodnim izborima i pokazali su upravo tu svoju pravu sliku.Ono što mene interesuje i što me posebno raduje jeste slika kakvu ostavlja današnja Vlada i predsednik Vučić, a to je slika jake, moderne, uspešne Srbije, Srbija koja se brine za svoje interese, za interese svojih građana. To je slika jedne države koja pobeđuje, slika Srbije koja pobeđuje.Takođe, imam želju, mada mnoge moje kolege su se osvrnule na to, smatram da bi bio red da i ja nešto kažem o tome. Nedavno smo bili svedoci jednog kapitalnog dela, kinematografskog dela, naravno, govorim o filmu „Dara iz Jasenovca“. Taj film ne samo da je bitan za srpsku državu, već i za srpski narod. Moram da kažem da sam krajnje zgrožen kako su se u medijima bivšeg režima odnosili prema tom filmu. Ti izlivi mržnje odavno nisu primećeni. Posebno mi je interesantno, na neki način moram da kažem i smešno, kako su pokušavali tu svoju mržnju da kamufliraju idejom da oni film kritikuju iz nekih nekih umetničkih, estetskih, tehničkih razloga, otprilike nije dobro montiran film ili nije lepo kadrirano i slično. Svi znamo i svi vidimo da je to zapravo jedna politički inspirisana kritika i da se vodi kampanja, nikoga time nisu zavarali.Međutim,

podržimo predsednika Vučića, jer bez njega ne bi bilo ovako uspešnih projekata po Srbiji, ne bi bilo tog filma o kome govorim. Bitno je da se borimo za srpsku kulturu, da se borimo za srpsku umetnost, odnosno da se borimo protiv antisrpske nekulture koju promovišu mediji Dragana Đilasa. Hvala.

Poštovani predsedavajući, uvaženi ministre, gosti, dame i gospodo narodni poslanici, cilj ovog projekta je renoviranje, rekonstrukcija, proširenje muzeja, pozorišta, kulturnih centara i poboljšanje pristupa objekta i njihove energetske efikasnosti.Ovi spomenici kulture sačuvanje arhitektonsku, istorijsku vrednost i pod zaštitom su države, ali zbog ne brige i ne ulaganja u prethodnim decenijama unazad u mnogo lošem su

Umetnički paviljon Cvijeta Zuzorić; digitalizacija 11 centara kulture u celoj Srbiji; obnova i pretvaranje stare železničke stanice u muzej; ranija ložionica stare železničke stanice u Beogradu – obnova zgrade i prenamena u multifunkcionalni kulturni centar; izgradnja galerije umetnosti na Kosančićevom vencu u Beogradu; višefunkcionalni kulturni centar u Pirotu. Procenjeni troškovi iznose 30 miliona evra, zajam iznosi 20 miliona evra, a ostalih 10 biće obezbeđeno iz budžeta Republike Srbije, kao i iz drugih zajmova i donacija. Ovim bi se povećao broj posetilaca, što bi povećalo prihode ovih ustanova, kao i razvoj kulturnog turizma u Srbiji.Kroz poboljšanje energetske efikasnosti, projekat će omogućiti korisnicima da izlažu svoje kolekcije, kao i međunarodne izložbe

adut.Rekonstrukcija Spirtine kuće zajednički je projekat gradske opštine Zemun, grada Beograda, Muzeja grada Beograda i Zavoda za zaštitu spomenika. Radovi na kompletnom zdanju iz 1855. godine teku u fazama. Muzej je dobio obnovljeni i intarzirani parket star više od 165 godina.Upravo godina.Upravo nestručno postavljanje parketa 2002. godine oštećen je, i to je bila glavna kočnica za završetak rekonstrukcije ovog spomenika kulture. Postavljeni su radijatori, zamenjene cevi u podu i sanirana vlaga. Sve je to moralo biti urađeno da bi se parket vratio. Restauriraju se i oslikane zidne površine, kao i ručno rađeni tapeti.Odgovorna vlast grada Beograda i opštine Zemun vratiće ovo zdanje svojim Zemuncima i u njemu će se naći istorijsko blago koje seže od neolita, kao i različiti kulturni sadržaji.Pored

Delo arhitekte Dragiše Brašovana izrađeno je 1935. godine. Dve decenije se čeka na sanaciju zgrade i zbog toga je ona u lošem i zapuštenom stanju.Inicijativa za obnovu zemunske lepotice potekla je od gradskih čelnika tokom prošle godine.Zgrada Ratnog vazduhoplovstva pogođena je u središnji bočni deo objekta iz Glavne ulice u delu kule sa dvorišne strane. Objekat je delimično rekonstruisan od 2000. do 2001. godine u delu pogođenog bočnog krila, dok je kula i deo uz nju oštećena i danas.I

danu za glasanje podržaću ovaj predlog zakona, kao i moja poslanička grupa „Aleksandar Vučić – Za našu decu“. Zahvaljujem.

Vlada Republike Srbije prepoznala je veliki značaj kulture i kulturnog nasleđa i njihov potencijal za razvoj naše države, usvojivši tako nekoliko dokumenata koji će doprineti uspešnijem pozicioniranju Srbije na kulturnoj mapi Evrope i sveta.Vlada i sveta.Vlada Republike Srbije je zato napravila strategiju u ovoj oblasti, gde se definišu prioriteti razvoja, negovanje materijalne i nematerijalne kulturne baštine i širu dostupnost kulture preko svojih ustanova i preko medija.Predviđeno je da se u sklopu projekta izvrše brojna renoviranja, obnavljanja i proširenja ustanova kulture, gde su obuhvaćeni muzeji, pozorišta, kulturni centri i slične ustanove kulture, kako bi se očuvala njihova arhitektonska i istorijska vrednost.Jedno od najlepših građevina u Srbiji nalazi se u centru Pomoravskog okruga, u Jagodini, u gradu odakle i ja dolazim, a to je Muzej naivne i marginalne umetnosti, hram umetnosti vrsnih samoukih vizionara, raskošne arhitekture koja datira još iz 1929. godine. Po svojoj posebnosti, ona je proglašena spomenikom kulture.Zahvaljujući Vladi Republike Srbije i uvaženom ministarstvu, a nakon više decenija, ovaj muzej dočekuje neophodnu rekonstrukciju i proširenje prostora.U

konzervatorske i stolarske radionice, biblioteke, suvenirnice, bioskopske sale i svega onoga što predstavlja imperativ savremene muzeologije. Dogradnjom aneksa obezbediće se novi prostor sa puno potencijala za multimedijalne projekte i prostora za izlaganje velikih zbirki umetničkih dela.Nešto dela.Nešto što je sa sigurnošću najviše nedostajalo svih ovih godina jeste, a to će sada biti i građeno, nemogućnost odnosno pristup muzeja invalidnim licima. Ovom rekonstrukcijom obezbeđuje se komunikacija unutar muzeja i pristupačnost invalidnim licima u sve etaže i svaki kutak izložbenog prostora.Tokom decenije postojanja, zidovi ovog hrama sa dinamičnim razvojem sadržaja muzeja su postali tesni, jer baštine dela preko 500 umetnika, ujedno predstavljajući Srbiju u najboljem svetlu širom evropskih i vanevropskih zemalja, poput Brazila, Indije, Japana, Irana, Australije, Portugala, Amerike i drugih, kao najbolji ambasador srpske tradicije i umetnosti.Zahvaljujući Muzeju naivne i marginalne umetnosti u Jagodini, dela srpskih umetnika plasirana su u kontinuitetu širom sveta, gradeći na taj način mostove i predstavljajući našu državu na najbolji mogući način, jezikom jedinstvenih, samoukih vizionara.Međunarodna saradnja i kruna muzejske delatnosti Muzeja naivne umetnosti u Jagodini na kojoj svakodnevno radi tim stručnjaka i uprava muzeja, potpisivanjem brojnih memoranduma o saradnji sa međunarodnim partnerima, svakako dokazuje da je svojom strategijom značajno doprinela i doprinosi svake godine sve uspešnijem imidžu Srbije u svetu, kao slobodne i multikulturalne zemlje, koja neguje kako tradicionalnu, nacionalnu kulturu Srbije, tako i kulturu slovačkih, mađarskih, rumunskih, romskih i ostalih etničkih manjina koji žive u Republici Srbiji.Posebno bih naglasio da Muzej ostvaruje saradnju sa institucijama obrazovanja dece ometene u razvoju, gde se organizuju razne likovne kolonije i radionice. Zato je ova rekonstrukcija i dogradnja novog prostora od posebnog značaja, kako bi se očuvale sve ove vrednosti.Moram da napomenem da je Muzej naivne i marginalne umetnosti iz Jagodine specijalizovan muzej, jedinstven na Balkanu, jedan od najznačajnijih muzeja u Evropi. On je nadležan da obavlja i matičnu zaštitu dela. U nacrtu novog zakona o muzejskoj delatnosti, koji treba da se donese, ovaj status muzeja je ugrožen.Gajimo uverenje da će Ministarstvo kulture i informisanja Republike Srbije, na čelu sa uvaženom ministarkom Majom Gojković, koja ozbiljno, odgovorno i na najbolji mogući način upravlja ovim ministarstvom i ovoga puta, kao što je i ranijih godina, imati razumevanja i podržati status matičnosti našeg muzeja.Želeo muzeja.Želeo bih da kažem da u Jagodini imamo i rekonstrukciju, pored Muzeja naivne i marginalne umetnosti, koji se finansira iz

itd.Ovim značajnim ustanovama kulture neophodna je rekonstrukcija, gde Ministarstvo može da pomogne, u cilju očuvanja bogate riznice i kulturnog blaga.U Pomoravskom okrugu Ministarstvo kulture i informisanja je imalo ozbiljna ulaganja u objekte kulture. U Rekovcu je završen Centar za kulturu, kroz projekat „Gradovi u fokusu“. Takođe, u Despotovcu smo imali ozbiljna ulaganja, isto vezano za Centar za kulturu.Ja bih ovom prilikom želeo, iako ministarka Maja Gojković nije ovde prisutna, da pozovem ministarku da poseti sve ove značajne ustanove u Pomoravskom okrugu. Zahvaljujem.

Zahvaljujem.Uvaženi potpredsedniče Narodne skupštine, uvaženi ministre sa saradnicima, poštovane dame i gospodo narodni poslanici, poštovani građani Republike Srbije, pred nama je danas Predlog zakona o potvrđivanju okvirnog Sporazuma o zajmu između Banke za razvoj Saveta Evrope i Republike Srbije za projektni zajam infrastrukture u kulturi.Na samom početku ne mogu a da ne pohvalim Vladu Republike Srbije koja je prepoznala veliki značaj kulture i kulturnog nasleđa i njihov potencijal za razvoj naše zemlje usvojivši nekoliko dokumenata koji će doprineti uspešnijem pozicioniranju Srbije na kulturnoj mapi Evrope i sveta kojima se definišu prioriteti razvoja u ovoj oblasti, negovanje materijalne i nematerijalne kulturne baštine i širu dostupnost kulture preko svojih ustanova i medija.U okviru ovog projekta za koji je predviđeno ukupno 30 miliona evra zajam banke pokriva 20 miliona evra i 10 miliona evra finansiraće se iz budžeta Republike Srbije i drugih zajmova i donacija.Planira se renoviranje, obnavljanje i proširenje ustanova kulture, uključujući muzeje, pozorišta, kulturne centre i slične ustanove, sve sa fokusom na renoviranju stanja postojećih zgrada. Pored toga, radiće se i na poboljšanju mogućnosti pristupa zgradama i energetskoj efikasnosti.Uz to, obezbeđena su i bespovratna sredstva u iznosu od 400 hiljada evra u vidu tehničke pomoći za finansiranje prethodne studije opravdanosti za tri podprojekta.U

izuzetno zadovoljstvo mojih sugrađana i mene, pored Narodnog pozorišta u Beogradu, pored muzeja Jugoslavije i ostalih ustanova u Beogradu i širom Srbije, koje su se našle na ovoj listi ustanova koje su obuhvaćene finansiranjem projekta, nalazi se i više funkcionalni Kulturni centar u Pirotu, poznatiji kod nas kao Dom vojske koji se nalazi u samom centru našeg

ovim projektom će se omogućiti, ustanovama, odnosno korisnicima da izlažu svoje kolekcije i da se kvalifikuju za međunarodne izložbe koje zahtevaju striktnu kontrolu temperature, vlažnosti i

kulturnih inicijativa, privrednoj aktivnosti, zapošljavanju i turizmu, kako domaćem tako i regionalnom i inostranom.Grad Pirot je u prethodnom periodu u saradnji sa Kancelarijom za upravljanje javnim ulaganjima uredio i tri škole, Osnovnu školu „Sveti Sava“, u vrednosti od 145 miliona dinara, Osnovnu školu „8. Septembar“, gde je uloženo 120 miliona dinara i školu „Mladost“ u koju je uloženo 32 miliona dinara.Osim

radimo dobro, i da je Srbija stabilna zemlja pokazuju najbolje direktne strane investicije, koje i pored ove krize nisu stale, pa će tako za par dana biti predstavljena velika nemačka investicija u Novom Sadu, a već početkom sledećeg meseca biće potpisan ugovor sa velikom japanskom kompanijom u investiciji, takođe

i godina u kojoj smo po prvi put nadmašili broj stranih turista po broju domaćih.Srbija ima čime da se pohvali, šta da pokaže, kako da privuče goste i verujem da će posle pandemije biti ozbiljna turistička sila i nastaviti trene iz 2019. godine, što će u mnogome pomoći i realizaciji ovog projekta koji je danas na dnevnom redu. Do tada moram da naglasim da sam izuzetno ponosna na našu borbu protiv korona virusa i da smo dalje prvi po broju revakcinisanih u Evropi.Predsednik Aleksandar Vučić ulaže izuzetne napore da sačuva svaki ljudski život, što pokazuje i sam doček ruskih vakcina. Na nama je da se pridržavamo svih mera i saveta i apelujemo na sve građane na kolektivnu odgovornost.Osim toga pokazali smo da brinemo ne samo o nama, već i našim susedima u regionu, pa smo pored Severne Makedonije i Crne Gore danas donirali vakcine i Bosni i Hercegovini, čime doprinosimo očuvanju njihovih zdravstvenih sistema u ovim kriznim vremenima.Na samom kraju želim da podržim inicijativu predsednika Aleksandra Vučića da država može da pravi udžbenike srpskog jezika, istorije i geografije, jer ne treba drugi da tumače našu istoriju, čije stranice mi sami ispisujemo. Zato je i film „Dara iz Jasenovca“ mnogo važan za našu decu, jer su ona jako malo znala o tome, o patnjama, stradanjima, suzama i bol našeg naroda koji ne sme biti zaboravljen.U danu za glasanje podržaću ovaj predlog zakona sa poslaničkom grupom Aleksandar Vučić – Za našu decu, kojoj pripadam. Hvala.

dame i gospodo narodni poslanici, pre nego što počnemo zaista moram da pružim maksimalnu podršku našem uvaženom kolegi Bakarecu, jer znate on je za razliku od onih koji ta svoja nakaradna saopštenja pišu iz Trsta, iz Luksemburga, iz Holandije, sa Maldiva ili odakle god, on se svakodnevno bori za svoje sugrađane, za svoj grad i za svoju zemlju Srbiju.Kao što svi mi vrlo dobro znamo, kultura je temelj naše budućnosti.

a Muzej 20. veka u Novom Sadu će nam predstavljati događanja koja su obeležila 20. vek i uložićemo preko 900 miliona evra i to je tek početak.Tu su i uvođenje umetnosti u kulture i u škole, obrazovanje i učešće u kulturnim programima, kulturna diplomatija, pokretanje i nastavljanje velikih projekata kao što su izgradnja važnih objekata, poreski podsticaji za ulaganje u kulturu, ekonomska dimenzija kulture, digitalizacija, razvoj kulturnog turizma i unapređenje položaja samostalnih umetnika, kulturnih radnika i strukovnih udruženja umetnika.Ovi planovi imaju za cilj i osnaživanje svesti o sopstvenom, kulturnom identitetu kroz utemeljenje u bogatoj tradiciji i savladavanje novih savremenih metoda i tehnologija

Na taj spomenik se kao što svi mi vrlo dobro znamo, čekalo vekovima. O kolikom se značaju za našu kulturu radi, govore nam i mišljenja naših građana. Govore nam i svakodnevne posete turista i svih delova Evrope. Taj grada koji je nekad bio ruglo i sramota Beograda, danas postaje jedan od najlepših trgova u našoj zemlji. Zato mi je posebno drago zato što ćemo staru železničku stanicu pretvoriti u muzej.Mi danas imamo zemlju koja je dovoljna jaka da snimi film kao što je „Dara iz Jasenovca“, a na koji se čekalo preko 75 godina, pa bih sada voleo da znam da li mogu oni koji su najveći kritičari svega dobrog u Srbiji da nam objasne zbog čega je nama bilo zabranjeno da govorimo o stradanju srpskog naroda u Drugom svetskom ratu, pogotovo ako uzmemo u obzir da je taj ozloglašeni logor Jasenovac bio jedini logor koji je takođe bio i logor za

da bi znale buduće generacije i da se to nikada i nikom na ovim prostorima ne bi ponovilo.Očuvanje nacionalnog identiteta počinje negovanjem kulturnog nasleđa, ne njegovim uništavanjem, ne prekrajanjem svoje istorije, ne zaboravljanjem svojih žrtava, jer mi nemamo čega da se stidimo. Neka se toga stide neki drugi, neka se stide oni koji su hteli da prikrivaju ovako stravične zločine nad Srbima.

koji su gazili najokrutnije po srpskim žrtvama kao što je to radio Boris Tadić.Mi smo svi i te kako svesni da je jedan od najvažnijih oblika kulture u stvari zdravstvena kultura i do pre samo par meseci mogli smo da vidimo te iste kako govore da Srbija nije sposobna da nabavi vakcine za svoje građane, kako Srbije nije sposobna da izvrši kolektivnu imunizaciju svog naroda, a već danas možemo da vidimo te iste kako prvi trče i stoje u redovima da se oni vakcinišu i verovatno da bi opravdali sebe, sada govore nama kako je to Srbija, ne znam kako su prešli preko toga zaista sam iznenađen, rekli su da je Srbija to odlično organizovala.Kao eklatantan primer njihovog lopovluka i kada se radi o kulturi, mogu da vam navedem rekonstrukciju Doma kulture u moj opštini iz koje dolazim, opštini Gornji Milanovac, kada je bivša vlast u izgradnju istog uložila preko pet miliona evra, iako realna cena sa kompletnom infrastrukturom unutar samog objekta i oko Doma kulture nije trebala da prelazi milion evra.Iako su građanima oteli preko četiri miliona evra, iako su u prevremenom otvaranju tog famoznog doma kulture, tri dana pred same izbore da bi skupili, naravno jeftine političke poene, ugrozili živote preko pet stotina ljudi, jer tada taj dom kulture nije imao ni građevinsku, ni upotrebnu dozvolu. Oni su na sve bili spremni samo da bi pobedili na tim izborima.Ja

da su oni i te kako svesni ugrozili živote preko pet stotina miliona ljudi i ja ću vam sada pokazati neke od fotografija, evo ovde možete videti, ja se izvinjavam, molim vas da uveličate. Možete videti otvorene, nezaštićene električne instalacije, a samo par centimetara ispod možete videti poplavu koja se nalazila bukvalno na centimetar od kontakta sa tim električnim instalacijama i možete zamisliti do kakve bi to katastrofe dovelo zarad skupljanja tih njihovih jeftinih političkih poena. Evo, pogledajte gospodo, u ovo je uloženo i ovo je otvoreno preko pet miliona evra.Petostruko više novca od realne cene njima nije bilo dovoljno. To jasno pokazuje koliko je njima stalo do naših sugrađana. Njihova jedina briga je bila koliko će novca završiti u njihovim dubokim džepovima, ali šta da vas čudi gospodo kad kod tih bahatih lopova kakvi su oni bili, kad su oni dozvolili da njima iz Javnog preduzeća za puteve, opštine Gornji Milanovac nestane jedna radna mašina SKIP. Znate to je mašina od osam tona. To nije privezak za ključeve koji danas izgubite, a sutra ga nađete i tako. To je mašina od osam tona i oni su gospodo nju uspeli nekako da izgube preko noći. Naravno, verovali ili ne,

mi želimo da svojoj deci obezbedimo što više kulturnih sadržaja, želimo da generacije koje dolaze budu ponosni na nas, na svoju zemlju, na svoje korene i istoriju, jer samo takva Srbija je zemlja u kojoj naša deca žele da žive. Hvala vam. Živela pristojna Srbija. hvala i čestitam.Reč ima Vesna Marković. Hvala, predsedavajući.Pošto se i sama već više od 20 godina bavim jednom vrstom umetnosti i mogu slobodno da kažem da sam upoznata sa problemima sa kojima se suočavaju umetnici u Srbiji i to posebno mladi na početku svoje karijere i koliko koliko je potrebno truda i odricanja uložiti kako bi se ostvario određeni rezultat. Upravo zbog toga mislim da je važno prisustvo ministra omladine i sporta danas, jer mi moramo da se više potrudimo da mladima približimo kulturne sadržaje i to ne samo u Beogradu, već i širom Srbije.Ali, najpre bih se osvrnula na sve ono što nam se dešava poslednjih godinu dana, a to je svakako pandemija Kovida – 19 i to je, naravno, otežalo funkcionisanje kulturnih aktivnosti. U tom periodu otkazano je oko 40% događaja, ali bez obzira na smanjene prihode plate u kulturnim institucijama nisu smanjivane, jer u Srbiji, institucijama kulture radi 10.816 ljudi, znači u 520 registrovanih institucija, i beogradskim umetnicima koji rade po ugovorima o delu, a ima ih 309, prošle godine je isplaćena pomoć novčana u iznosu od 90.000 dinara.Iako je pandemija najviše uticala na oblasti koje zavise od živih performansa, ali i na kulturni turizam, filmska industrija takođe je beležila velike gubitke, jer oko 30% prihoda kreativnih industrija dolazi upravo iz kinematografije, a kreativna industrija u Srbiji doprinosi ekonomiji od 3,4% do 7,1% BDP.Kako bi se prilagodili novim okolnostima i kako bi institucije kulture obezbedile dugoročni opstanak, fokus će svakako ubuduće biti stavljen na digitalizaciju i na nove mogućnosti za kulturnu produkciju, distribuciju, ali i potrošnju. Bez obzira na otežane okolnosti za našu privredu u celini, budžet za ovu godinu za kulturu uvećan je za 10,67%, odnosno za ukupno 12,708 milijardi dinara.Povećani su iznosi, ne samo za finansiranje ustanova kulture, već i za projekte iz ove oblasti. Sredstva za kulturu i informisanje iznose 1,1% od ukupnog budžeta što predstavlja uvećanje od 0,79% u odnosu na rebalans budžeta za 2020. godinu.Na primer, pre 2012. godine budžet za kulturu je iznosio 0,6%. Na primer, za podsticaje za snimanje filmova i serija opredeljeno je 700 miliona dinara iz budžeta. Brojna filmska i televizijska ostvarenja, poput filma kome se najviše govori u poslednje vreme, „Dara iz Jasenovca“, „Nemanjića“, „Kralja Petra“, „Korena“ serije o životu Svetozara Miletića i mnogih drugih, oni doprinose očuvanju naravno naše istorije, jer je film jedno od najznačajnijih i najpopularnijih edukativnih sredstava.Iako su se prethodnih dana vodile brojne polemike o filmu „Dara iz Jasenovca“, poruka ovog filma je samo jedna, a to je da se više nikada tako nešto ne ponovi ni jednom narodu na svetu.Sada bih se osvrnula kratko na Strategiju kulture Republike Srbije od 2020-2029 godine koja je prepoznala i definisala probleme koje postoje u ovoj oblasti, a to je nizak nivo učešća građana u kulturnim aktivnostima i kao stvaralaca i kao publike, ali nedovoljno podsticajni ambijent za umetničko stvaralaštvo.Kulturan život se ne odvija u svim sredinama podjednako, što onemogućava ravnomerni i kulturni razvoj na celoj teritoriji Srbije. Sadašnje stanje zahteva razvoj stabilnog sistema kulture koji će omogućiti omogućiti unapređenje savremenog stvaralaštva uz veće učešće mladih stvaralaca uz veću dostupnost kulturnih sadržaja svim građanima Srbije bez obzira na mesto u kome žive.Svaka žive.Svaka umetnička oblast ima raznovrsnu i sebi svojstvenu problematiku. Veća dostupnost kulturnih sadržaja i podsticanja stvaralaštva je moguće samo naravno uz razvoj kulturne infrastrukture o kojoj danas govorima i u koju je planirano ulaganje ovim sporazumom od 20 miliona evra.Kolege su već pomenule za koje institucije je opredeljen taj novac, ali ja ću to ponoviti još jedanput. Za Narodno pozorište u Beogradu, za izgradnju Galerije umetnosti na Kosančićevom vencu u Beogradu takođe, Muzej Jugoslavije u Beogradu, Narodno pozorište u Nišu, Umetnički paviljon „Cvijeta Zuzorić“, digitalizaciju 11 centara kulture u celoj Srbiji, zatim obnovu i pretvaranje stare železničke u muzej, zatim ulaganje u ložionicu stare železničke stanice u Beogradu, odnosno obnovu ložionice, više funkcionalni Kulturni centar u Pirotu.Ova ulaganja doprinose samo poboljšanju stanja ustanova kulture sa ciljem da postanu funkcionalnije i operativnije čime bi se povećao broj posetilaca i prihod koji ove ustanove ostvaruju, kao i razvoju kulturnog turizma u Srbiji.Navela Srbiji.Navela sam razlog zašto me posebno raduje svako ulaganje u kulturu, jer svaki uloženi dinar se naravno višestruko isplati. Jedan od najboljih promotera ili ambasadora naše zemlje su naši umetnici, posebno oni koji žive i rade širom sveta. Navela bih primer koji je naravno svima poznat, a to je Marina Abramović, jedina umetnica iz našeg regiona koja je na „Tajmsovoj“ listi svrstana među sto najvažnijih umetnika na svetu.Mi smo imali priliku da u Beogradu vidimo izložbu Marine Abramović koja je poslednji put održana u Beogradu 1975. godine. Izložbu je posetilo 62 hiljade posetilaca i to od 21. septembra do 20. januara, a inače ovaj muzej godišnje poseti 100 hiljada posetilaca.O izložbi je napisano 1.728 članaka. „Njujork tajms“ je objavio da je to jedna od 28 izložbi koje treba posetiti. Predsednik Srbije je takođe odlikovao Marinu Abramović za izuzetne zasluge u oblasti kulture.Inače, Muzej savremene umetnosti u kome je održana ova izložba zatvoren je za javnost 2007. godine zbog renoviranja. Otvoren je nakon 10 godina i to 2017. godine, a upravo sam na ovom primeru objasnila zašto je bilo značajno otvaranje ovog muzeja. Narodni muzej, takođe kao jedna od najznačajnijih institucija kultura naše zemlje utemeljena je na savremenom kulturnom stvaralaštvu i na bogatom kulturnom nasleđu srpskog naroda i svih naroda koji žive ili su živeli u našoj zemlji, ako i zajedničkom kulturnom nasleđu.Na nama je da ovo kulturno bogatstvo negujemo i sačuvamo i da ga promovišemo na pravi način. Naravno to je nemoguće bez investicija i to je razlog zašto ću ja podržati ovaj sporazum. Hvala.

Uvaženi predsedavajući, uvaženi ministre, dame i gospodo narodni poslanici, svakako jedan od ključnih segmenata u svakom društvu su kultura, tradicija i kulturno nasleđe. Naša zemlja je bogata istorijom i bogata je kulturnim nasleđem i naša obaveza je da u kulturu ulažemo i da je sutra našoj deci sa ponosom ostavimo.Činjenica da je početkom 21. veka naše društvo zateklo niz izazova koja su pogodila dva virusa. Jedan od njih je virus korona sa kojom se Srbija uspešno bori i pokazala je da može da bude primer mnogim zemljama u Evropi i svetu kako se sprovodi kolektivna imunizacija koja je preduslov da se vratimo u normalne okvire i da nastavimo da ulažemo u kulturu i da živimo normalno.Drugi virus, koji je dugoročno harao ovim prostorima i naneo nepopravljivu štetu našem društvu je žuti virus koji je od 2000. do 2012. godine ostavio velike posledice po našu privredu, ali i kulturu. čemu se tačno radi? Mi smo zatekli haotično stanje u infrastrukturi, kada su objekti kulture u pitanju, kako mi u Čačku, a tako vidim i u Beogradu i širom Srbije. Ono što je interesantno je da je vakcinu za taj virus proizveo narod i 2012. godine sproveo kolektivnu imunizaciju i stvorio nam uslove da već 2013. godine krenemo u potpunu reorganizaciju, konsolidaciju ustanova kulture, uređenju javnih finansija i svega što je bio preduslov da kulturu vratimo na ono mesto koje joj pripada, a to je prilika i mesto da naši mladi ljudi, svi naši sugrađani slobodno vreme provode u kvalitetnijim ustanovama.Tako ste imali priliku i vi ovde u Beogradu da posle 15 godina otvorite vrata za sve nas građane, kada je u pitanju Narodni muzej, i nakon 10 godina da otvorite vrata za sve nas kada je u pitanju Muzej savremene umetnosti. Time smo se i mi Čačani vodili, pa smo 2016. godine uložili velike napore prateći smernice Vlade Republike Srbije, izgradili smo jednu od najvećih biblioteka u Srbiji, otvorili smo Gradsko pozorište, rekonstruisali galeriju „Risim“, rekonstruisali fasadu starog načelstva, međuopštinskog arhiva i muzeja, nastavili da ulažemo u kulturne programe, u sve ono za šta u prethodnom periodu nismo imali sredstava i gde su zaposleni u ustanovama kulture kuburili. Ostavili su nam jedan sveopšti haos, nepostojanje jasne strategije za razvoj kulture, nepostojanje sredstava, nenamensko trošenje sredstava, nedovoljno jasno definisan kvalitet i program rada tih ustanova, doveli su do toga da je publika napustila te ustanove i zabavu pronašla u nekim drugim sadržajima, a danas već koristimo i priliku da uz pomoć digitalizacije priđemo publici, posebno mlađim generacijama i na taj način pokažemo da nam je zaista stalo da upotpunimo kulturnu ponudu u našoj draži.Moram draži.Moram da kažem da sam imao čast i zadovoljstvo da od 2016. do 2020. godine obavljam funkciju člana Gradskog veća u svom gradu, resorno zaduženog za oblast mladih i kulture. Sve predloge koje sam obrazlagao i koje je grad svesrdno podržao nisu dobili podršku od strane pojedinih opozicionih partija, vi ste imali priliku u prethodnom mandatu da ih upoznate, to su Dveri i njihov lider Boško Obradović. Zašto njega spominjem? Zato što je on radio u jednoj takvoj biblioteci u Čačku i nije imao nikakav problem da ne podrži rekonstrukciju i izgradnju nove ustanove biblioteke, iako je radio u neuslovnim uslovima, u zgradi koja se nalazi u staroj Hadžića kući, koja nije imala svoje prostore za izložbe i za pozajmni deo, već je to koristila u drugim ustanovama. Mi smo to sve okupili na jednom mesto, ali zato se svojstveno trudio da ovde promoviše nekulturu i da nanese štetu nama građanima Čačka i da nas predstavi u nekom lošem svetlu. Ja vam odgovorno tvrdim da mi nismo takvi, i to smo pokazali na izborima, pruživši apsolutnu podršku politici Aleksandra Vučića i Vladi Republike Srbije za još jedan mandat, da pored svega nastavimo da ulažemo i u kulturu.Imali smo tu čast da zahvaljujući ministarki Maji Gojković, koja je u prethodnom periodu kao predsednica Skupštine nama davala nesebičnu podršku razvoju upravo kulture u našem kraju, i ona je u decembru 2020. godine posetila naš grad i rekla da posle svega što smo uradili na polju kulture postajemo ozbiljni kandidati da 2023. godine ponesemo status prestonice kulture u Srbiji. To je ono što nas motiviše da nastavimo da radimo i što nam daje zadatak da opravdamo poverenje ministarke da istrajemo u tome i da pokažemo da Čačak, pored toga što ima da ponudi u privredi, ima i te kako čime da se pohvali u kulturi.Zato ću ja u danu za glasanje svakako glasati za ovaj jedan predlog koji ima za cilj da nam obezbedi dodatnih 30 miliona evra kako bismo uložili u infrastrukturu u kulturi i postali interesantni turistima širom Evrope, da konačno vide da i mi Srbi imamo šta da ponudimo i da se toga ne stidimo i da se time ponosimo. Zahvaljujem. **Vladimir Orlić** Hvala, gospodine Radojeviću.Reč ima narodna poslanica Milica Poštovani potpredsedniče Narodne skupštine gospodine Orliću, uvažene kolege i koleginice narodni poslanici, uvaženi ministre, uvažene pomoćnice ministarke za kulturu i informisanje, a pre svih uvaženi građani Srbije, opšte je poznato da je svaka država izgrađena na temelju koji se zove kultura. Da se ne bismo pretvorili u masu bez identiteta, kolektivne svesti, tradicije i budućnosti, moramo na svaki način podržati i razvijati našu kulturu.Danas govorimo o jednom ozbiljnom pravnom aktu čiji se glavni ciljevi, kako se ističe u ovom obrazloženju, odnose na renoviranje, obnovu i proširenje kapaciteta ustanova kulture, uključujući i muzeje, pozorišta, kulturne centre i

što jesmo i što planiramo da budemo, zato što su sve ustanove na koje se ovaj sporazum odnosi podsetnik na našu tradiciju, istoriju i smo da je u prethodnom periodu, dakle od 2012. godine, dosta sredstava ulagano u kulturu. Podsetiću, kao i danas brojne moje kolege, da je suštinska obnova Narodnog muzeja započela 2014. godine, dakle kada je Aleksandar Vučić postao premijer, i da je okončana na Vidovdan 2018. godine.Muzej koji je 15 godina bio nedostupan za građane ko zna do kada bi čekao posetitelje da mi nismo završili ovaj projekat. Dakle, mi završavamo ono što su započeli drugi, a iz svog neznanja ili nehtenja nisu završili, ali završavamo i ono što smo mi započeli.Pogledajte samo jedinstveni spomenik od izuzetnog značaja Golubačku tvrđavu, čija rekonstrukcija je započeta 2014. godine, a koja je otvorena u martu 2019. godine, ili obnovljenu zgradu pozorišta u Vranju. U mom Čačku, kao što je istakao kolega Radojević, 2018. godine otvorena je nova zgrada biblioteke „Vladislav Petković Dis“. Izgrađena je sredstvima lokalne samouprave i predstavlja najveću biblioteku u Srbiji koja se nalazi pod jednim krovom.Dakle, odnos vlasti, odnosno odnos SNS prema kulturi nije nikako guranje u zapećak ove izuzetne društvene oblasti, već upravo suprotno – sagledavanje problema u istoj i stavljanje na listu prioriteta.

Mi tako ne možemo i nećemo.Zato smo povećali zarade za zaposlene u ustanovama kulture. Zato je budžet u 2021. godini za kulturu, uprkos pandemiji, veći nego što je to bio u 2020. godini. Tu tzv. elitu boli kada čuveni Gaga Antonijević izjavi povodom snimanja filma „Dara iz Jasenovca“: „Neki nisu mogli, drugi nisu smeli, Vučić je mogao i smeo“.

Drago mi je što ovim koracima ide i moj rodni grad. Dakle, naša želja je da u Čačku na gradskom trgu do kraja ove godine bude postavljen spomenik županu Stracimiru, bratu Stefana Nemanje, koji je osnivač tadašnjeg Gradca, a današnjeg Čačka.Drago Čačka.Ovim sporazumom osim što će se sačuvati istorijska i arhitektonska vrednost ustanova kulture koja se uglavnom nalazi u zaštićenim istorijskim zgradama obnoviti njihova funkcionalnost i povećati kapaciteti, odnosno projekat će doprineti razvoju kulturnih inicijativa, privrednoj aktivnosti, zapošljavanju i turizmu.Kada govorimo o turizmu, posebno sam ponosna i zahvalna što je naša država, predsednik Vlada Republike Srbije odlučila da uloži velika sredstva u Ovčarsko-kablarsku klisuru, tzv. srpsku Svetu Goru, koja nije samo biser prirode, već sadrži u sebi i izrazite kulturno-istorijske vrednosti sa svojih 11 manastira.Na manastira.Na samom kraju zahvaliću se poštovanoj potpredsednici Vlade, gospođi Gojković i poželeti joj uspeh i sreću u realizaciji svih ovih projekata. Zahvaljujem.

koleginice i kolege narodni poslanici, uvaženi sugrađani, državno rukovodstvo predvođeno SNS mnogo puta je pokazalo da se razlikuje od svih prethodnih i današnja tema Sporazum o zajmu između Banke za razvoj Saveta Evrope i Republike Srbije za projekat „Infrastruktura u kulturi“ je samo još jedan dokaz, samo još jedan pokazatelj

nekako uvek je bila u drugom planu i to je slučaj decenijama unazad, još od vremena socijalističke Jugoslavije, pa sve do vremena režima DS i Dragana Đilasa.Svedoci

Ono što posebno treba da nas sve čini ponosnim je činjenica da se sve više ulaže u kulturu i to je jedan ozbiljan iskorak kada je u pitanju naša zemlja. Samo kada je ovaj projekat u pitanju, Srbija će investirati 30 miliona evra. Dakle, 10 miliona iz budžeta, 20 miliona iz kredita u modernizaciju kulturne infrastrukture. Dakle, kroz renoviranje, obnavljanje, proširivanje kulturnih ustanova, muzeja, pozorišta itd. i time mi nećemo samo postići vizuelni efekat, jer ćemo nakon ovih ulaganja omogućiti bolje uslove rada tih ustanova, imaćemo veći broj posetilaca, a samim tim i veće prihode.Ovo nije početak, ovo je samo novi korak procesa koji smo započeli pre nekoliko godina, procesa oživljavanja naše kulture, procesa promovisanja naše kulture, procesa modernizacije i rehabilitacije naših kulturnih ustanova, koje su, kao u uostalom i čitava zemlja, bile devastirane u vreme prethodnog režima.Navešću režima.Navešću samo jedan primer, a ima ih mnogo, o tome kako se prema našim najznačajnijim kulturnim ustanovama odnosilo pre 2012. godine, a kako se Vlada, državno rukovodstvo predvođeno SNS odnosi danas. Dakle, 2003. godine režim Dragana Đilasa pod plaštom rekonstrukcije zatvorio je Narodni muzej, da bi 10 godina kasnije kada su građani na izborima poslali u istoriju i Dragana Đilasa i DS ti radovi još uvek nisu bili završeni. Vrata Narodnog muzeja i dalje su bila zatvorena za posetioce.Meni to ništa nije čudno, meni je to šta više očekivano, jer ljudi su prosto bili preokupirani, prezauzeti ličnim bogaćenjem, punjenjem svojih džepova, trebalo je vremena da se ukrade 619 miliona evra, i ko će tamo razmišljati o nekom Narodnom muzeju.Slična muzeju.Slična situacija bila je i sa Muzejom savremene umetnosti koji je zatvoren za posetioce 2007. godine, da bi tek, dakle i Narodni muzej i Muzej savremene umetnosti državno rukovodstvo, pod pod vodstvom SNS i predsednika Vučića rekonstruisalo i otvorilo za javnost. Tako da naši građani danas mogu da uživaju u blagodetima oba ova zdanja.Pored toga što obnavljamo već postojeće kulturne institucije, mi danas gradimo, mi danas osnivamo i nove. Samo ću se Samo ću se na jedan trenutak osvrnuti na primer grada iz koga dolazim, Loznice. Naime, 2017. godine u Tršiću rodnom mestu oca srpske pismenosti, Vuka Karadžića, otvoren je naučno-obrazovno-kulturni centar „Vuk Karadžić“ čija je vrednost više od tri miliona evra, a koji su zajednički finansirali grad Loznica i Vlada Republike Srbije. Tako da danas i Loznica i Srbija imaju jednu kulturnu ustanovu koja je stecište pre svega mladih slavista, ali i drugih naučnika iz oblasti društvenih nauka čiji je prevashodni cilj negovanje srpskog nematerijalnog kulturnog nasleđa, negovanje srpske kulture, pre svega srpskog jezika i ćiriličnog pisma i generalno negovanje srpskog nacionalnog identiteta.Pored toga što je ekonomski uništio i devastirao zemlju, režim Dragana Đilasa ostavio je teške posledice po duhovno biće našeg naroda. Naime,

Mi nismo imali hrabrosti, imali smelosti da pričamo otvoreno o svojim žrtvama. Srbiju su pretvorili u džak za udaranje u zemlju koja se izvinjavala svima i za sve.

u Srbiji situacija je potpuno drugačija. Mi se odužujemo svim značajnim ličnostima svoje istorije, svim značajnim ljudima koji su zadužili ovu zemlju i ovaj narod. Navešću jedan primer koji smo čuli već nekoliko puta danas, ali mislim da je važno i mislim da treba svi to da ponovimo, jer Stefan Nemanja je decenijama čekao da dobije spomenik u svojoj zemlji. A danas u centru Beograda mi imamo monumentalno zdanje, spomenik Stefanu Nemanji koji opet osporavaju oni koji nisu bili u stanju ni da za deceniju i više rekonstruišu jedan muzej.Danas je Srbija dovoljna snažna, dovoljno cenjena da može da kaže, da nazove stvari pravim imenom, da je NATO agresija bila agresija, da nije bila kampanja. Možemo i smemo da kažemo da je Oluja bila zločin. Smemo da stavimo naše junake sa Košara, smemo, možemo i hoćemo ubuduće da snimamo serije i filmove koji govore o stradanju našeg naroda, uprkos negodovanju pojedinih zemalja koje bi da minimiziraju ili čak gurnu u zaborav zločine koji su počinjeni nad srpskim narodom.U

srpski jezik, istorija, geografija, dakle da se udžbenici iz ovih predmeta štampaju u državnim kompanijama, državnim firmama, jer na ovaj način sprečićemo da nam se više nikada ne ponovi da u našem udžbeniku istorije piše – da je danak u krvi imao i pozitivne efekte, da je danak u krvi bio prilika srpskim dečacima da napreduju u hijerarhiji osmanskog carstva.

podržati sve one dobre predloge, konstruktivne predloge koji dolaze u ovu Skupštinu, u ovaj visoki dom, a koji će unaprediti kulturni život našeg naroda koji će omogućiti svestraniji i bogatiji kulturni život, generalno u našu zemlju.Zahvaljujem. Hvala.Poštovani predsedavajući, uvaženi ministre sa saradnicama, poštovane kolege narodne poslanice i narodni poslanici i uvaženi građani Republike Srbije.Pred nama se danas nalazi Okvirni sporazum o zajmu između Banke za razvoj Saveta Evrope i Republike Srbije. Ja sam neko ko je u Narodnu skupštinu došao iz sfere kulture, osetila potrebu da uzmem učešće u raspravi po ovoj tački dnevnog reda.Ono što želim da istaknem je da je ovaj sporazum potpisan u Beogradu i Parizu u januaru 2021. godine, dok je zajam odobrene godinu dana ranije i odobren je kao projektni zajam infrastrukture u kulturi.Šta to podrazumeva? To podrazumeva obnovu i izgradnju novih ustanova kulture, odnosno objekata koji će koristiti u svrhu promocije kulture i njenih propratnih aktivnosti.Takođe, ono što je važno reći je da podrazumeva i usavršavanje tih objekata, što znači bolju pristupačnost, što je jako važno, jer mi se upravo i zalažemo za to da sve bude dostupno svima, pa tako i kultura.Ono što je važno istaći je da će biti poboljšana i energetska efikasnost ovih objekata, što automatski omogućava našim ustanovama kulture koje biti obuhvaćene ovim projektom da se kvalifikuju za međunarodne izložbe koje zahtevaju posebne uslove, kao što su određena temperatura i vlažnost vazduha, ali i obezbeđenje izloženih eksponata.Takođe, važno je istaći da zajam iznosi 20 miliona evra, dok je 10 miliona evra obezbeđeno iz budžeta Republike Srbije, ali takođe i još od nekih zajmova i donacija. Obezbeđeno je i 400.000 evra koje će služiti u svrhu tehničke pomoći.Jako je važno istaći da će ovaj projekat imati uticaja i na kulturni turizam iz razloga što trenutno imamo, otprilike, evidenciju da na godišnjem nivou postoji zabeleženo 2,5 miliona posetilaca u našoj zemlji.Kada se tome bude pridodao i broj posetilaca koji će doći kako bi obišli ustanove kulture i eksponate koji se budu nalazili u njima, koji su obuhvaćeni obuhvaćeni ovim projektom možemo uočiti multiplikaciju prihoda od turizma, a takođe, to će dalje prouzrokovati i dodatan broj zaposlenja u oblasti turizma i ugostiteljstva, što jeste jedan od ciljeva politike za koju se zalaže naš predsednik Aleksandar Vučić, a i mi svi zajedno sa njim, povećanja broja zaposlenosti.Ovim projektom, danas smo već čuli od mnogih mojih kolega koji su pre mene izlagali po ovoj tački dnevnog reda, obuhvatiće mnoge ustanove kulture, između ostalog, Narodno pozorište u Beogradu i Muzej Jugoslavije. To je ono što ću ja izdvojiti, jer smo čuli čitav spisak ustanova koje će biti obuhvaćene ovim projektom.Pošto

da nismo imali u nekom prethodnom periodu, pod tim podrazumevam pre 2012. godine i unazad toliko kulturnih dešavanja i toliki akcenat na kulturu kao što imamo od 2012. godine, pa nadalje.Takođe od 2012. godine, može se uočiti i taj trend da se kultura ne promoviše i ne ulaže u kulturu samo u Beogradu već i u unutrašnjosti naše države. Najbolji pokazatelj za to da, osim Narodnoj muzeja, Muzeja savremene umetnosti u Beogradu, obnovljeni su i drugi objekti koji promovišu kulturu i umetnost, kao što su Galerija „Matice srpske“ u Novom Sadu, zatim Narodni muzej u Zrenjaninu, biblioteka šabačka itd.Naravno, oseća se veliki akcenat na kulturi od kada je naša nova ministarka, Majka Gojković, preuzela Maja Gojković je neko ko je zapravo u ovom parlamentu gde se danas svi mi nalazimo, trpeo velike uvrede, nekulturu, nedolično ponašanje i ona se zapravo sve vreme zalagala da postoji ta neka kultura u parlamentu među kolegama i koleginicama poslanicima, bez obzira na poslaničku grupu kojoj pripadaju i to je nešto što je Maju Gojković, verovatno i kvalifikovalo da vodi resorno Ministarstvo za kulturu.Ona se zalagala i za donošenje Kodeksa o ponašanju narodnih poslanika, koji smo mi i doneli, doduše, u momentu kada ona više nije bila u parlamentu, ali je bila u tom momentu ministar kulture.Naravno, ništa od svega ovoga ne bi bilo da nismo imali ni Aleksandra Vučića, koji je započeo 2012. godine, teške reforme, koje su naravno kasnije dale i pozitivne rezultate.Zahvaljujući tim pozitivnim rezultatima, odnosno povećanim platama, povećali su se i doprinosi i porezi, od kojih se sada izdvaja znatno više, između ostalog i za kulturu.Ono što još želim da istaknem je da osim toga što su izdvajanja kada je budžet Republike Srbije u pitanju za oblast kulture veća, veća su samim tim i za oblast kinematografije. Ne bih dužila o tome zato što su mnoge moje kolege i prethodne nedelje, a i danas tokom svojih izlaganja spominjali film „Dara iz Jasenovca“, ali želim ipak kratko da se osvrnem na njega, jer je to naše zaveštanje za budućnost.Konačno, posle 75 godina imali smo prilike da kroz taj film se upoznamo sa našom istorijom, ko nije bio upoznat, a vidim po reakcijama nekih ljudi u mom okruženju da nisu svi baš bili upoznati. Jako mi je drago što je država, Vlada Republike Srbije i naš predsednik Aleksandar Vučić, što su imali zapravo sluha za tako nešto. prošlost ne treba da opterećuje našu budućnost, ali isto tako mislim i da bismo imali kvalitetnu budućnost da nikada ne treba da zaboravimo našu prošlost.Zato ću u danu za glasanje, kao uostalom i moje kolege iz poslaničke grupe Aleksandar Vučić – Za našu decu,

Zahvaljujem, potpredsedniče, Vladimire Orliću.Poštovane koleginice i kolege narodni poslanici, građani Republike Srbije, naša istorija, kultura i nasleđe je nešto čime trebamo da se ponosimo, hvalimo i da se trudimo da bude vidljivo i prepoznatljivo svima. Zbog toga je i ulaganje u kulturu u njen dalji razvoj, ali i proces digitalizacije same kulture važan segment programa Vlade Republike Srbije u ovom mandatu, ali i u prethodnim mandatima ove iste Vlade.Za razliku od perioda dosmanlija, kada su se oni trudili pored, naravno, gašenja fabrika, katančenja istih, isterivanja ljudi na ulice, da i našu istoriju izbrišu, odnosno da nam prekroje neku novu, koja verovatno odgovara njima samima ili njihovim poslodavcima, ali, na svu sreću toga danas više nema i nikada neće biti.Sa ponosom danas možemo videti sve uspehe naše države kroz istoriju koju su ostvareni, ali takođe i stradanja našeg naroda kroz istoriju, kako u kinematografskim sadržajima, tako i u naučnim radovima, i u drugim kulturnim događajima koji se organizuju, jer kao što latinska izreka kaže: „Istorija je učiteljica života.“ Istorija je nešto što trebamo pamtiti i što je osnov za dalji razvoj.Zbog toga je i ulaganje u kulturu jedna od bitnih stavki, kao što sam rekao, Vlade Republike Srbije i unapređenje same kulture i osnove za njen dalji razvoj.Inače, karakteristika ove vlasti je i da projekti koji se pokreću da se završavaju, ali takođe da se završavaju i projekti koji su prethodnici pokrenuli, ali nisu znali kako da ih

krenuli sa rekonstrukcijom, nisu umeli da završe, ali, na sreću, mi smo to uspeli da završimo i 28. juna 2018. godine taj Narodni muzej je otvoren za javnost i tada je premijerka Ana Brnabić izjavila da mi naše poslove počinjemo i završavamo, a da Narodni muzej vraćamo narodu i treba zajedno da ga čuvamo i ulažemo u njega. Ova rečenica ne važi samo za Narodni muzej, već važi i za sve druge segmente u kulturi, ali i u drugim segmentima važnih za život građana Srbije, jer to je politika koju vodi SNS, to je politika koju je uspostavio predsednik Aleksandar Vučić.Vreme zatvaranja muzeja, zapostavljanja kulture je iza nas i sada je vreme kada se ulaže u kulturu, jer, kako se kaže, ulaganje u kulturu je ulaganje u državu.Kada

otvorena nova stalna postavka tog muzeja, zahvaljujući kojoj i Kruševljani, odnosno mi Čarapani, takođe veliki broj turista i gostiju imaju prilike da se upoznaju na jedan mnogo bolji, pristupačniji, kvalitetniji način sa istorijom našeg carskog grada, koji će ove godine obeležiti 650 godina od svog osnivanja, tako da je to jedan od značajnih dokaza koliko se ova vlast bori da naša istorija, naša kultura i nasleđe budu približeni našim građanima.Pored

i Despotu Stefanu Lazareviću i da ćemo za 650 rođendan grada podići i spomenik knezu Lazaru, koji će se nalaziti u naselju Stari Aerodrom, koji će biti simbol novog Kruševca i njegovog napretka i prosperiteta.Imali smo prilike da čujemo i od uvaženih kolega poslanika brojne uspehe koje je SNS na čelu sa Aleksandrom Vučićem ostvarila u prethodnom periodu kada je u pitanju kultura, njen razvoj u ovoj zemlji, ali, nažalost, ne možemo a da ne primetimo da se, kad god o nekim uspesima pričamo, pojave i mrzitelji istih koji se trude, ali samo trude, da sve to ponište svojim lažima koji plasiraju, naravno, preko svojih medija.Tako smo protekle nedelje mogli da vidimo plasirane laži o zatvaranju Prirodnjačkog muzeja u Beogradu, gde su oni, zapravo, ne samo što su plasirali laž da se ustanova zatvara, već su oni ustanovu poistovetili sa zgradom, a sam Prirodnjački muzej, bilo koji muzej u Srbiji, je mnogo više od same zgrade, ali ono što su zaboravili da napomenu i nisu primetili, a to je da ti ti isti ljudi, koji su vladali Srbijom do 2012. godine, nisu se potrudili da reše jedan problem tog muzeja, a to je upravo zgrada u kojoj bi te stalne postavke mogle da se nalaze, koje bi mogle da se obogate raznim sadržajem, da budu pristupačnije građanima, već su se verovatno u svoje vreme samo trudili da daju određenu crkavicu kako bi taj muzej mogao da raducka.Ono za šta će se ova vlast boriti sigurno da je da taj veliki problem, kada je u pitanju Prirodnjački muzej, reši. Naravno, zahvaljujući naporima koji će uložiti i potpredsednica Vlade i ministarka kulture Maja Gojković, koja je i u prethodnom periodu pokazala da je žena koja se trudi i radi, da ono što obeća ona to i ispuni, još jedan argument protiv njihovih laži je upravo i nacrt zakona o muzejima, odnosno muzejskoj delatnosti, čije smo javno slušanje imali prilike da prisustvujemo ovde u Narodnoj skupštini, gde jasno se kaže u jednom od članova da Prirodnjački muzej postoji jedan od matičnih muzeja u Srbiji. Ako vi zakon, odnosno nacrt zakona koji će se naći pred Narodnom skupštinom, odnosno nama poslanicima kažete to, kako onda može neko da tvrdi da se planira gašenje muzeja, odnosno kako oni kažu, da ono postane neki vid neke organizacione jedinice?Kada govorimo o ovom finansijskom sporazumu, želim samo da kažem da je to još jedan korak u napretku, odnosno realizaciji planova kada je u pitanju dalje unapređenje kulture u Srbiji, jer ćemo, zahvaljujući njemu, omogućiti da kultura bude još prepoznatljivija i pristupačnija našim građanima, tako da, zahvaljujući sredstvima koje ćemo dobiti od Banke za razvoj Saveta Evrope u vrednosti od 20 miliona evra i od sredstava koji su obezbeđeni iz budžeta Republike Srbije u iznosu od 10 miliona evra, imali smo prilike da čujemo da je u planu da se izvrši rekonstrukcija Narodnog pozorišta u Beogradu, Muzeja Jugoslavije, Narodnog pozorišta u Nišu, Umetničkog paviljona „Cvijeta Zuzorić“, pretvaranje stare železničke stanice u muzej, za koju već vidimo da je, na osnovu uloženih sredstava i radova, povratila svoj stari sjaj i da, posle ne znam koliko godina, konačno i sat na tom muzeju je proradio.

čujemo.Takođe, prošle nedelje ovde isto u Narodnoj skupštini imali smo prilike da prisustvujemo i javnom slušanju kada je u pitanju proces digitalizacije u Srbiji, koliko se u tom procesu odmaklo, koji su rezultati postignuti. Videli smo zapravo u toj raspravi da se zaista dosta odmaklo i da je digitalizacija u mnogim sferama života uspela da unapredi sam kvalitet i da pomogne u rešavanju problema, konkretno kada pričamo i o pandemiji korona virusa.Takođe, reći ću da je jedan od prioriteta Vlade Republike Srbije u prethodnom periodu bio i proces digitalizacije kada je kultura u pitanju, tako da je dosta urađeno i na digitalizaciji naše kulturne baštine, književnih dela, tako da su oni danas dostupni i u digitalnom formatu.Konkretno, ovim sporazumom, odnosno projektom - Infrastruktura u kulturi, biće obezbeđena sredstva i za digitalizaciju 11 centara kulture u Srbiji, čime će se dodatno podići nivo, sadržaj i kvalitet sadržaja koji će ovi kulturni centri ponuditi široj publici.Pored ovoga što smo čuli, pored ulaganja i u segment energetske efikasnosti, imaćemo i ekonomske koristi iz svega ovoga zato što će to doneti dodatne prihode i zarade sektoru kulture, unaprediti razvoj turizma u našoj državi.Ono što je jako bitno jeste da će i sami korisnici imati zaista visok kvalitet onoga što ovi objekti nude da vide i, naravno, omogućiće ustanovama i korisnicima da i svoje kolekcije izlažu i da se kvalifikuju i za međunarodne izložbe koje zahtevaju i striktnu kontrolu temperature, vlažnosti i obezbeđenja samih umetničkih umetničkih dela.Na osnovu svega rečenog i na osnovu onoga što su i kolege narodni poslanici govorili, u danu za glasanje ću, zajedno sa njima iz poslaničke grupe Aleksandar Vučić - Za našu decu, podržati ovaj sporazum i dati, nadam se, skroman doprinos daljem razvoju kulture u Republici Srbiji. Hvala.